kolega Borić izvolite.

Glasovalo je 111 zastupnica i zastupnika, 34 za, 77 protiv

U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs, nema ga gubi pravo na govor, pa će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, nema

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,

kolegice Marić izvolite, povreda poslovnika.

na redu je glasovanje Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u HS s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 565, naglašavam da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 raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Budući da nema zahtjeva za stankom pozvao bih poštovanog ministra pravosuđa, ima, kolegice Orešković izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi još jedanput ukazali na činjenice. Činjenica je da HDZ ovaj zakon lomi silom. Između plinskih boca na ulicama i načina na koji se ovaj zakon donosi mala je razlika, a suština je ista. Suština je ta da ovo predstavlja podrivanje demokratskih standarda, legaliteta i legitimiteta vlasti. Izborno zakonodavstvo je temelj političkog sustava države i o tome kako će on izgledati svi bismo trebali imati pravo riječi, ali pravo riječi ne puke formalne prirode na način da se tu vode jalove rasprave nego rasprave koje će doista značiti uvažavanje. Ovdje niste uvažili nikoga, vi ste praktički 2/3 Hrvatske isključili iz mogućnosti političke participacije. Hrvatskom saboru ste oduzeli svojstvo da bude predstavničko tijelo i nositelj vlasti svih građana. Ovo je neprihvatljivo. Hrvatska treba jednu veliku reformu izbornog zakonodavstva i treba društveni i politički konsenzus oko toga. Još jednom ističem prijedlog koji se temelji na analizi GONG-a, a temelji se na 6 izbornih jedinica u kojemu su spojene županije koje prirodno čine jednu cjelinu umjesto Šeksovih Frankensteinovih 10. Takav prijedlog podržava i nova stranka Javno dobro, a vrlo sličan koncept podržava i dobar dio parlamentarne opozicije. To je temelj i budućnost Hrvatske, a ovo što HDZ predlaže to je nastavak koruptivne okupacije. Hvala. Tražim stanku u trajanju u 10, u trajanju od Ima li još zainteresiranih, ako ne onda ćemo nastaviti u 12 sati i 20 minuta.